Vladimir (HDZ)** Idemo sada na slijedeću točku dnevnoga reda - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 81 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za informatizaciju i medije i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Predstavnik predlagatelja Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pred vama je jedan kraći Prijedlog zakona o elektroničkoj trgovini. Zakona i pojma elektroničke trgovine koji je već uređen u Republici Hrvatskoj, ovim Konačnim prijedlogom zakona dovršavamo postupak zaokruživanja tog jednog virtualnog svijeta elektroničke trgovine koji je između ostalog vezan i za proces pregovora Hrvatske za članstvo u Naime, ovo pitanje ulazi u poglavlje 10. – Informacijsko društvo i mediji. U našim pristupnim pregovorima uočena je potreba da se izvrši dodatno usklađivanje sa Direktivom 31 iz 2000. godine naročito u dijelu koji se odnosi na omogućavanje potrošaču za traženje sudske zaštite, odnosno privremene mjere kao i van sudske nagodbe u dijelu koji se odnosi na zaštitu od neželjene elektroničke pošte odnosno u internetskom svijetu rečeno neželjene spamove kao i u dijelu izuzeća od primjene elektroničkog poslovanja. Naime, anex na članak 3. Direktive uređuje koja područja poslovnih odnosa između klijenta i poslovne zajednice se ipak ne mogu voditi elektroničkim putem. Tako smo izuzetke slijedom direktive, izuzecima smo obuhvatili emisiju elektroničkog novca, ugovore o kupoprodaji nekretnina kao i ugovore kojima se prenose druga prava koja proistječu iz nekretnina, osiguravajuća, ugovore o osiguranju kao i ugovore koji proizlaze iz prijenosa prava intelektualnog, industrijskog i komercijalnog vlasništva. Ovim Konačnim prijedlogom zakona osim navedenih prijedloga izmjena i dopuna također ovim zakonom u cilju učinkovitosti razmjene informacija između Republike Hrvatske i ostalih, dakle dakle nas kao buduće članice Europske unije i ostalih kolega koji uređuju elektroničko poslovanje na ovakav način predlažemo osnivanje kontakt točke koja će se osnovati pri Ministarstvu gospodarstva, a ta kontakt točka služit će, bit će servis našim građanima, odnosno potrošačima svojevrsnim internetskim one stop shop za primjenu ovog zakona, za tumačenja direktive, tumačenja pravne zaštite, nalaženja puta do pravne zaštite, objašnjavanja elektroničkog poslovanja u državama članicama Europske unije kao i rješavanja tekućih problema s kojima se potrošači vezano za elektroničku trgovinu mogu Ovim zakonom također Vlada će podržati i poticati donošenje kodeksa ponašanja trgovačkih društava, onih trgovačkih društava koji svoje poslovanje vrše i putem interneta. Dakle, u tom virtualnom svijetu, ali i kodeksa ponašanja okrenutih prema samim potrošačima u cilju ne samo zaštite njihovih prava već i maloljetnika kojim je Internet dostupan, koji možda u tom nesnalaženju i surfanju mogu naići na neželjene komunikacije, pa i neželjene transakcije. Ovim kodeksom jasno će se postaviti hodogram procedura pravila ponašanja u elektroničkoj trgovini i onemogućiti slabijoj strani da bude na bilo koji način u ovom internetskom poslovanju oštećena. Ono što slijedi i što se događa danas je usvajanje i Zakona o elektroničkom potpisu kojeg ovim putem najavljujem u ime Vlade Republike Hrvatske. Današnjim usvajanjem Zakona o elektroničkom potpisu koji je neizostavni dio ovog paketa sa elektroničkom trgovinom držimo da ćemo zaokružiti cjelinu elektroničkog poslovanja ne samo u Hrvatskoj već i odnosa između potrošača u Hrvatskoj i tvrtki u Europskoj uniji kojima omogućavamo prekograničnu slobodu komuniciranja u sklapanju svojih poslovnih transakcija. Time će u informacijskom društvu, u Internet svijetu elektroničke trgovine ova cjelina biti i naši potrošači će u potpunosti i sigurni i zaštićeni moći obavljati svoje poslovne transakcije internetom. Zahvaljujem vam na pažnji i stojim na raspolaganju za vaša moguća pitanja. Hvala. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora? Odbori za zakonodavstvo? Europske integracije? Za informatizaciju i medije? Za gospodarstvo? Ne. Otvaram raspravu.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, držana tajnice, kolegice i kolege. Područje elektroničke trgovine u pravnom sustavu Europske unije uređeno je Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća iz 2000. godine. Kod nas Zakonom o elektroničkom potpisu iz 2002. i Zakonom o elektroničkoj trgovini iz 2003. godine otvoren je proces stvaranja pravnog okvira potrebnog za funkcioniranje i razvoj informacijskog društva. Zakon o elektroničkoj trgovini je djelomično usklađen sa Europskim zakonodavstvom, a ovim predloženim izmjenama vrši se i preostalo potrebno usklađivanje sa europskom direktivom. Znamo da trgovina igra ključnu ulogu u gospodarstvu zahvaljujući svom položaju između ponude i potražnje robe, odnosno utjecaju na proizvođače i potrošače. Iz godine u godinu udio ovog sektora u snažnom je usponu. To je vidljivo iz 45% udjela u ukupnom broju poduzetnika, 14% udjela u broju zaposlenih i 10% udjela u bruto društvenom proizvodu. Hrvatska kao tranzicijska zemlja od prije desetak godina suočila se sa ekspanzijom velikih svjetskih trgovačkih kuća na naš teritorij i bolnim promjenama, te borbom za opstanak domaćih trgovačkih tvrtki. U silnoj koncentraciji trgovačkih lanaca domaća trgovina pokušava iskoristiti prednosti u poznavanju specifičnosti hrvatskog tržišta, posebno u sferi tradicije i navika kupaca. Ali, to nije dovoljno za prosperitet trgovine jer je potrebna primjena različitih oblika i sofisticiranih metoda prodaje, različiti načini trgovanja na daljinu kao kataloška prodaja putem pošte, prodaja putem televizije, u novije vrijeme sve je zastupljenija prodaja internetom, itekako konkuriraju klasičnoj trgovini. Mnogo je prednosti internetskog trgovanja, ono se može obavljati u svakom trenutku danju i noću, svih 365 dana u godini, prodavač i kupac nisu ograničeni radnim vremenom, pa niti razlikama u vremenskim zonama. Sve prodajne informacije dostupne su neprestano u svakom trenutku. Internet kao globalni medij uklanja prostorne granice i omogućuje svakome tko ima osnovnu tehničku opremu i znanje da se njime koristi bez obzira gdje se nalazio. Društvo koje nudi takve usluge na tržištu naziva se informacijskim, a pružanje usluga je slobodno, dakle društvo ne mora pribaviti nikakvu dozvolu, odobrenje ili koncesiju državnog ili drugog tijela, ali mora biti stalno dostupan, kako korisnicima tako i nadležnim tijelima državne uprave. Predloženim izmjenama Zakona o elektroničkoj trgovini omogućiti će se hrvatskim tvrtkama da elektroničkim putem na internetu sklapaju ugovore i trguju sa tvrtkama sa sjedištima u zemljama članicama Međutim, zakon daje i listu ugovora koji nisu pravno valjani ako su sklopljeni elektroničkim putem. Ugovori koje određuje Obiteljski zakon, Zakon o nasljeđivanju, darovni ugovori, ugovori o prijenosu vlasništva na nekretninama, ugovori za koje se posebnim zakonom traži da se sastave u obliku javnobilježničkog akta ili da budu vlastoručno potpisani, ugovori o jamstvu. Vrijedi spomenuti i porezna pravila kod elektroničke trgovine i ona je kao i svaki promet dobara i usluga oporeziva PDV-om. Prodavatelj koji putem interneta prodaje proizvode ili usluge dužan je zaračunati porez i kupcu ispostaviti normalan račun. Račun može, doduše biti ispostavljen i dostavljen kupcu elektroničkim putem, ali na temelju takva računa kupac ne može iskoristiti pravo na pretporez. U prometu s inozemstvom primjenjuju se drukčija pravila za oporezivanje dobara, a drukčija za oporezivanje usluga. Mjesto oporezivanja dobara PDV-om uvijek je mjesto njihove potrošnje. U slučaju izvoza dobara, prodavatelj iz Hrvatske ne zaračunava PDV jer je mjesto oporezivanja u državi u koju su dobra upućena. Obrnuto, u slučaju uvoza dobara u Hrvatsku, takva se dobra oporezuju u Hrvatskoj zajedno s eventualnom carinom na carinarnici. Iznimno, kad se u Hrvatsku internetskom prodajom uvoze dobra koja služe za osobnu uporabu vrijednosti do 300 kuna, ne plaća se PDV. Kad se pak preko interneta prodaju ili kupuju usluge, primjenjuje se pravilo oporezivanje PDV-om u državi u kojoj je sjedište poduzetnika koji je isporučio uslugu, no Zakon o PDV-u propisuje dvadesetak iznimaka za internetsko kupovanje usluga, na primjer, kupuje li hrvatski poduzetnik internetom uslugu određenih informacija važnih za poslovanje ili softvera, te usluge se oporezuju prema propisanoj iznimci, dakle prema sjedištu primatelja usluge u Hrvatskoj. Zaključujemo Klub Hrvatske narodne stranke, podržati će ove izmjene Zakona o elektroničkoj trgovini jer nam omogućuju korak s vremenom i okružjem u kojem živimo. Hvala. **Šeks, Vladimir Gospodin zastupnik Ante Kulušić. Izvolite. A je li klub to? A je. Ispričavam se. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Ante Kulušić. **Kulušić, Ante (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državna tajnice. Što Što donose izmjene ovoga zakona? Izmjene ovoga zakona donose to da se uvode odredbe kojima se regulira pružanje usluga informacijskog društva od strane davatelja usluga sa sjedištem u Europskoj uniji, što znači da Hrvatska omogućava ugovorno poslovanje internetom i sa tvrtkama čije sjedište nije u Republici Hrvatskoj. Time se ujedno omogućava i fleksibilnost u stvaranju poslovnih odnosa i u prekograničnom aspektu. potrošač ne ostaje nezaštićen. Uređuje se pružanje sudske zaštite oštećenoj strani, uvode se privremene mjere. Sud može privremenom mjerom zabraniti pa i ograničiti pružanje usluga, narediti uklanjanje podataka i onemogućiti pristup podacima. Ipak, da bi se zaštitili građane i poduzetnike, neke sektore izuzimamo iz elektroničnog poslovanja radi ostvarivanja pravne sigurnosti. Tako, npr. neće se dopustiti elektroničko sklapanje kupoprodajnih ugovora za nekretnine ili ugovora kojima se prenose prava vezana uz nekretnine. Neposrednu poslovnu komunikaciju koja je jednako pravno vrijedna sa svom snagom, pravima i obavezama kao i pisani ugovor zakon omogućava izravni kontakt ponude i potražnje, ali štiti uzajamna prava i obveze kao da se radi o klasičnom papirnatom ugovoru. Štite se i maloljetne osobe radi, recimo preuzimanja odgovornosti za njihovo surfanje po internetu. Štite se u cilj učinkovitosti razmjene informacija kao i podrške ovakvom poslovanje, Hrvatska će po uzoru na države članice Europske unije ustrojiti kontakt točku za komunikaciju u električnom poslovanju sa te njihovim državnim članicama. Kontakt točka će biti, tako reći one stop shop za razmjene informacija, unaprjeđenja elektroničkog poslovanja, razmjenu podataka o pravnim sredstvima i pokretanju sudskih i vansudskih postupaka. Kako bismo pojačali tu sigurnost jer zaokružuje električno poslovanje u potpunosti, Vlada RH će raspraviti i usvojiti Zakon o elektroničkom potpisu kao i potaknuti usvajanje kodeksa ponašanja trgovačkih društava, udruženja potrošača te zaštite maloljetnika kojima će jasno postaviti pravila ponašanja kako elektroničko trgovanje ne bi, ne samo izmaklo kontroli, već se odvijalo po pravilima struke te profesionalnih i moralnih načela. Klub Hrvatske demokratske zajednice će poduprijeti ove izmjene zakona. Hvala. Državna tajnica Tamara Obradović Mazal. Nemate nakanu ništa dodati? Dobro. Zaključujem raspravu. Idemo na sljedeću točku. Molim? Vi imate pojedinačnu?

gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini, s Konačnim prijedlogom zakona. Osnovni akt kojim se uređuje i razvija sustav elektroničkog poslovanja u našoj zemlji je Zakon o elektroničkom potpisu dok se ovim Zakonom o elektroničkoj trgovini o kojem danas raspravljamo uređuje pružanje usluga informacijskog društva. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini nastavlja se uspješno započeto usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s propisima Europske unije što će dovesti kako je planirano što prije do osiguranja uvjeta za obavljanje i trgovine u Republici Hrvatskoj bez poremećaja odnosno zapreka. Slijedeće odredbe koje se usklađuju upravo će to omogućiti. To su odredbe kojima se regulira pružanje usluga informacijskog društva od strana davatelja usluga sa sjedištem u zatim djelokrug tijela državne uprave nadležnog za provedbu elektroničkog poslovanja. I na kraju sudska zaštita privremene mjere i izvansudsko rješavanje sporova kako je već naglašeno sve s ciljem omogućavanja i trgovine u Hrvatskoj bez zapreka. Nadam se da ćemo se donošenjem ovog zakona svi skupa riješiti cijelog niza neželjene elektroničke pošte kojima su zatrpane naše e-mail adrese i tako dovesti do reda na tržištu elektroničke trgovine. Tome bi trebalo doprinijeti najavljeno donošenje kodeksa ponašanja trgovačkih društava ali isto tako i potrošača. Veća sigurnost i zaštita potrošača a pri tome prvenstveno ističem maloljetne potrošače je jedan od najznačajnijih rezultata do kojih će dovesti i ovaj zakon kao i najavljeni kodeks ponašanja koji je u pripremi. Značaj trgovine pa tako i elektroničke trgovine u gospodarstvu ne treba posebno isticati a elektronička trgovina nakon donošenja ovog zakona dat će dalji poticaj međunarodnoj trgovini. S obzirom da je postojećim Zakonom da je postojećim Zakonom o elektroničkoj trgovini došlo do djelomičnog usklađivanja s odredbama europskog zakonodavstva odnosno Direktivom 2031 EC nužno je dovršiti usklađivanje što se čini ovim zakonom. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini ispunjava se jedno od mjerila za zatvaranje poglavlja 10 – Informacijsko društvo i mediji a koje zahtijeva potpunu usklađenost sa navedenom direktivom što je samo jedan od razloga da jednoglasno prihvatimo ovaj zakon. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Šta reći o elektroničkoj trgovini? Manje-više je sve rečeno i ono što nam je i poznato i do sada gdje se koristilo potrebne su određene izmjene i dopune. I svakako je ovdje bitno navesti da su te dopune pogotovo nastupile u 2003. godini. Temeljni akt kojim se uređuje i razvija sustav elektroničkog poslovanja u Hrvatskoj je Zakon o elektroničkom potpisu i isto tako Zakon o elektroničnoj trgovini koji uređuje pružanje usluga informacijskog društva. Naime, Zakon o elektroničkoj trgovini usklađen je sa postojećom regulativom ugovornog prava Republike Hrvatske a posebna pažnja prilikom utvrđivanja odredbi ovoga zakona posvećuje se osiguravanju slijedećih ciljeva. Navest ću samo neke. Usklađenost ovoga zakona sa Direktivom kao što sam rekao 2000. godine gdje je manje-više sve rečeno, usklađenost sa postojećom regulativom ugovornog prava Republike Hrvatske, usklađenost sa postojećom regulativom, nesmetano poslovanje davatelja usluga informacijskog društva dok god je njihova djelatnost u skladu sa svim važećim zakonima koji se odnose na takve tvrtke. Također, definiranje odgovornosti davatelja usluga informacijskog društva ili posrednika. Zakon o električnoj trgovini uređuje pružanje usluga informacijskog društva, odgovornost davatelja usluga informacijskog društva te pravila na zaštitu podataka, područje oporezivanja, javno bilježničku djelatnost, zastupanje stranaka i zaštitu njihovih interesa. Obzirom da je Zakon o električnoj trgovini djelomično usklađen i sa odredbama europskog zakonodavstva također Direktivom 2000. godine nužno je dovršiti usklađenje što se čini ovim zakonom. Donošenjem ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj trgovini ispunjava se i jedno od mjerila za zatvaranje poglavlja 10 – Informacijsko društvo i mediji a koje zahtijeva potpunu usklađenost sa navedenom direktivom. Da bi Zakon o električnoj trgovini u potpunosti implementirao Direktivu 2000. ovim njegovim izmjenama i dopunama utvrđuju se odredbe kojim se regulira pružanje usluga informacijskog društva od strane davatelja usluga sa sjedištem u Bitno je također ovdje napomenuti da je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva koje je bilo nositelj izrade imalo stručnu savjetodavnu pomoć od konzultantice financiranja od strane Sigme i tako ga je u potpunosti ili će biti provedeno kako je ovim zakonom i predviđeno. Ovdje je bitno također napomenuti da za provođenje ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu ni proračunima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Stoga predlažem da podržimo ovaj zakon. Hvala lijepa.

Ovaj nevelik zakon je primjer kako ne valja raditi. Najprije pogledajte kako su poredani članci u ovom zakonu. Ide vam članak 1., pa članak 2., pa članak 3., pa onda članak 5.a koji je otisnut masnim slovima a zapravo se radi o umetku, to je zapravo članak 3. Pa onda članak 4. koji je obično otisnut. Znači, to je jedna papazijanija. Kad pogledate članak 16. onda on kaže ovako: "Odredba članka 1. stavka 2. alineje 8. Zakona o elektroničkoj trgovini važi do 1. siječnja 2009. godine. Radi se ovdje dakle o važećem zakonu. Ali uzmite važeći zakon, pogledajte članak 1. stavak 2. i vidjet ćete da tamo nema nikakvih alineja, a kamoli alineja 2. stavak članka 16. kaže da ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama" osim odredaba članka 4. Ali ne misli se tu na članak 4., jer članak 4. govori o zabrani ovih spamova. Tu se misli ne na članak 4. ovoga zakona, upravo ovoga koji Vlada predlaže, nego na članak 4. postojećega zakona koji se mijenja. Pa onda dalje kaže da će se primjenjivati osim odredbi članka 5.a ali to nije članak 5.a, to je zapravo članak 3. ovog zakona kojem se dodaje članak 5.a. Pa neće se primjenjivati članak 21.a, ali ni to nije 21.a nego članak 13. ovoga zakona. Ovo bi mala djeca u pučkoj školi napravila urednije i bolje. O tome je bilo riječi na Odboru za medije i predstavnice predlagatelja su rekle da se posipaju pepelom i da to uistinu nije način kako se predlažu zakoni u ovom Saboru. Ja sam tada na Odboru predložio da predlagatelj ovo povuče, da ovo povuče, da se ne sramoti i da se na koncu ne sramoti Sabor ako ovako nešto usvoji, jer je ovo potpuno neprimjenjivo. Ovo se ne zna što se na što odnosi i koji članak ovdje vrijedi a koji neće vrijediti, jer je ovo naprosto toliko neuredno napravljeno. Naravno, većina u Odboru donijela je drugačiju odluku. Imate ju zapisano u izvješću s Odbora, da se zakon prihvaća i to još u hitnom postupku, a nemamo šanse ove sve gluposti popraviti do drugog čitanja. I to je način rada, da se propušta nešto što je evidentno loše napravljeno, amaterski, da se propušta samo zato što to dolazi od Vlade. Mislim da govori i o odnosu prema zakonodavnom tijelu, prema Saboru. To je jedno podcjenjivanje Sabora kad mu se mogu uputiti ovakvi prijedlozi. Gledajte članak 4. kojim se umeće članak 8, što on kaže. On kaže da će se korištenje elektroničke pošte u svrhu slanja neželjene informatičke komunikacije dopušteno je samo, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje područje elektroničkih komunikacija. Zakona nema o elektroničkim komunikacijama. Znači ovo se usklađuje sa nečim čega nema. Pa kako se nešto može uskladiti s nečim čega nema? Pa tu je trebalo najprije donijeti Zakon o elektroničkim komunikacijama, a onda nakon toga zakona donositi ovaj zakon i usklađivati ga sa zakonom koji postoji. A ovako predlagatelj predlaže da se usklađuje nešto s nečim čega nema. Prema tome, ja mislim da nije kasno da predstavnici predlagatelja sada na ovoj plenarnoj sjednici, kad to već nisu htjeli učiniti na Odboru, povuku ovaj sramotan prijedlog, sramotno urađen prijedlog, da to daju svojim stručnim službama da naprave isponova i da jedan uredan prijedlog nakon što se donese Zakon o elektroničkim komunikacijama pošalju u Sabor da prekinemo ovu sramotu. To bi bilo jedino dostojno i Vlade i ovog Sabora. Ja se čudim da ovo može proći Odbor za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, ali onda se ne čudim kad znam da ste vjerojatno potjerali sve stručne ljude i doveli stranački podobne koji evo vam pripremaju ovakve prijedloge zakona, jer bolje ne znaju. Bolje ne znaju, a neće ni znati. Neće ni znati. To je posljedica takvog kadroviranja, ovakvi sramotni zakonski prijedlozi. Prema tome, ja vas molim u ime pameti, u ime dostojanstva i Vlade i Sabora da ovo povučete iz procedure, da se ispričate Saboru zbog ovakvog neurednog zakonskoga teksta i da to napravite kako valja i pošaljete u redovnu proceduru. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** U nizu netočnih navoda ja ću ispraviti samo jedan koji se odnosi da je ovaj zakon nestručno napravljen, da je amaterski napravljen, da ga treba povući iz saborske procedure. To je apsolutno netočno jer uvaženi kolega je spominjao samo određene primjedbe koje se mogu amandmanski otkloniti u smislu članka 16. i gdje je Odbor za zakonodavstvo reagirao amandmanom na taj članak 16. i uvaženi kolega u tom smislu apsolutno otklanja sve ovo oko čega ste vi napravili tu veliku, usudio bih se reći paradu i predstavu koja ne sliči na ništa. A najveće ponižavanje ovog Doma je bilo u dokumentu kog ste vi osobno potpisali, … /Govornik se ne razumije./ … pozivate Vladu Republike Hrvatske da ona donese zakon. To ste vi osobno potpisali. Dokument imam kod sebe i to u smislu tog potpisa i očitovanja vas i vašeg odbora treba i jest nekakva sramota za ovaj visoki Dom u odnosu prema poziciji Sabora u odnosu na Vladu. Sve što ste kazali nema nikakve veze, ovaj zakon se jednostavnim amandmanskim intervencijama može posložiti. Replika, gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Staziću, ja mislim da nikakvim amandmanima se ovakav zakon ne može popraviti. Nažalost za mene postoji jedan drugi problem koji ste sada vi otvorili. Zapravo mi ćemo platiti, u svakom slučaju jednu cijenu ubrzanom usklađivanju hrvatskog zakonodavstva za zakonodavstvom Europske unije. Obzirom da 4, 5 godina nismo ništa radili na tom planu, e sad idemo po svaku cijenu ispuniti nekakve rokove. taj dio hrvatske povijesti, da tako kažem političke povijesti ili saborske povijesti bit će zapamćen, to vas uvjeravam, po tome ne samo vezano za ovaj zakon, nego za niz zakona koji će biti doneseni u ovom periodu. Ja vjerujem da će se svi rokovi ispuniti. Nažalost ti zakoni će bit nekvalitetni, loši, ne samo nomotehnički, nego sadržajno i u svakom drugom obliku. I mislim da bi nama u Saboru bio interes da se izborimo da i pet zakona ili 20 zakona donesemo izvan nekog Vladinog roka a da ti zakoni budu kvalitetni, jer neće Vlada biti kriva za loše zakone, biti će ovaj Sabor, jer ovaj Sabor donosi zakone. Hvala lijepa. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Premijer Sanader je rekao nije važna brzina, važna je kvaliteta. Eto kvalitete, to je kvaliteta, to je vrhunac kvalitete koji Vlada može ponuditi. Vlada vozi u petoj brzini. Ubacila je u petoj brzini, ali vozeći u petoj brzini očito prolazi kroz crveno svjetlo, gazi pješake, ruži znakove prometne, to je način vožnje u petoj brzini. sada je posljedica takve pete brzine je ova sramote. Kaže se tu, ispraviti će to Odbor za zakonodavstvo. Pa ne može Odbor za zakonodavstvo ispraviti glupost da će se ovaj Zakon uskladiti sa zakonom koji ne postoji. Kakav Odbor za zakonodavstvo može tu glupost ispraviti. Da se nešto usklađuje sa nečim čega nema. Kojim čarobnim štapićem se ta glupost može ispraviti. Pa posve je jasno da najprije treba donijeti jedan zakon pa tek onda ovaj zakon. Slušajte opravdanja za Vladu se mogu naći. Može se govoriti da su ovakvi istupi ne znam predstave. Ali sve navode ovoga što ovdje kažu, su predstavnici predlagatelja, kolega Lučin na odboru prihvatili kao točno. Bez obzira što sada kolega Markovinović ovdje govori. Predstavnici vaše Vlade su to prihvatili i rekli da je to, Tomljanović, da je to točno. Da je to točno, prema tome, nema smisla da se tu sada Vladi traži nekakva isprika, stručnim službama nekakva isprika za ovakav aljkav rad. Druga replika gospođa zastupnica Suzana Bilić-Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega Stazić je iznio dio onoga što je rekao i na Odboru za informiranje i medije. I kada ovdje nam kaže sada da je i ovakav Zakon podržala Vlada Republike Hrvatske moram ga podsjetiti da je i Odbor kojem je on predsjednik također podržao donošenje ovoga Zakona. Uz sve činjenice koje je kolega Stazić iznio, a kolega Emil Tomljanović kao predsjednik Odbor za zakonodavstvo i ispravio i riješio kroz Odbor za zakonodavstvo, smatram da se ovaj Zakon, prijedlog ovoga zakona može ovdje usvojiti jer način ono što želim replicirati kolegi Staziću to je način na koji se mi ovdje odnosimo i prema Vladi i prema hrvatskoj javnosti kada iznosimo činjenice na način da su nepopravljive, da su grozomorne, da je situacija u državi koju vodi ova Vlada grozomorna, nepopravljiva a većina u ovome Visokome hrvatskome Domu jamči da je slika i situacija potpuno drugačija. I zbog toga predlažem da se ovaj Zakon usvoji a uz popravke koje, amandmane koje je donio Odbor za zakonodavstvo. A kada govorimo o petoj brzini, pitala bih kolegu u kojoj je Vlada, njegova Vlada brzini radila. Može se dogoditi, može ali zakon kojim se reguliraju područje elektroničkih komunikacija je u pripremi i biti će uskoro ovdje pred Hrvatskim saborom i onda je moguće kada radimo u petoj brzini, a radimo, i to je potvrda, da nam se dogode ovakve stvari, da smo nešto stavili a da ovdje još raspravili nismo. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Točno je, točno je, Odbor za medije je prihvatio, podržao prijedlog ovoga zakona. Zašto? Pa zato što je Odbor za medije kao i svi odbori sastavljen tako da parlamentarna većina ima većinu u tom odboru. Odbor za medije dakako nije jednoglasno prihvatio ovaj prijedlog zakona jer su opozicijski zastupnici odgovorni za svoj rad glasali protiv toga. Jer smatramo da ovakvi prijedlozi zakona ne mogu proći u saborsku proceduru, da su ne dostojni da uopće dođu na plenarnu sjednicu. I prije glasanja na Odboru za medije ja sam bez prisustva novinara upozorio predlagatelja, nemojte se sa tim sramotiti, povucite to odmah pa neće nitko ni znati. Što, Vlada povukla prijedlog, dati će ga, ispraviti će ga i ne bi bilo ove rasprave. Dobronamjerno sam ih upozorio da ne idu na plenarnu sjednicu, vi ste bili prisutni i vi ste to čuli. Ali postoj nešto u ponašanju parlamentarne većine što je meni neshvatljivo. Postoji nekakva bahatost da se i sa lošim prijedlogom dolazi na plenarnu sjednicu, da se sa njim ovdje sramimo. Znate šta? Ja ću ovaj prijedlog zakona sačuvati, ja ću ga poslati na pravni fakultet pa da ga studentima pokazuju kada ih uče nomotehniku kako ne valja raditi. Pa će se na ovom primjeru zakona generacije studenata prava učiti što je to haljkav rad što se tiče nomotehnike, pa će ova Vlada u tom smislu ostati valjda zabilježena u dokumentima pravnog fakulteta.

i hvala na prijedlogu da se ovaj Konačni prijedlog zakona uputi u edukativne svrhe na Pravni fakultet, s obzirom da sam i sama diplomirala na njemu, vjerujem da što više praktičnih vježbi budućim pravnicima pa makar i na našem Konačnom prijedlogu zakona će poslužiti u pozitivne svrhe. I pravnički govoreno da ima nomotehničkih nedosljednosti koje nisu nepopravljive, ja u ruci držim dva amandmana, dva amandmana koji će korigirati tekst. Da, ljudski je isto je isto tako posuti se pepelom u pravnom i stručnom smislu te riječi i reći ima nomotehničkih nedosljednosti. Ali isto tako postoji Poslovnik Hrvatskoga sabora, postoji nešto što se zove redakcijski tekst. Postoji manevarski prostor za popravak. Mi ne govorimo o supstanci, supstancu koja će stupiti na snagu, koja će omogućiti ono što ovaj zakon uistinu jest, a ne 5a, 21b ili 4c. Supstanca je omogućiti poslovanje. ako postoji prostor u okviru Poslovnika Hrvatskoga sabora koji nam dozvoljava popravak. Ljudski je reći ima prostora za popravak ali isto tako je ljudski to popraviti kroz legalne mehanizme, kroz mehanizme koje ovaj Sabor dopušta. U tom segmentu iako će glasovanje o ovom zakonu biti tek sutra, samim uvidom u supstancu ova dva amandmana vjerujem u ime Vlade. I ovom prilikom kažem da nećemo povući konačni prijedlog zakona iz procedure, ja vjerujem da ovi amandmani mogu poboljšati onu nomotehničku nedosljednost koja će omogućiti biti, a to je sadržaj ovoga zakona da zaživi, da I jedan osvrt koji nema veze sa Konačnim prijedlogom zakona ali ima veze sa nečim u čemu je Vlada itekako angažirana i ja osobno. Zadnjih 5 godina nije se napravilo u procesu pristupanja Europskoj uniji uistinu ništa zato i jesmo danas kandidat za članstvo. Zato i jesmo korak do «road-mapa», zato i jesmo korak do kraja lipnja. Zato ćemo sljedeće godine imati datum ulaska u Europsku uniju. Zato otvaramo poglavlje, ispunjavamo mjerila, zato što u 5 godina nismo napravili ništa. Hvala.

Pazite ne može se ostvariti supstanca da će vrijediti, ne znam, alineja 8 koje nema. To se ne može kad vi, mi ne možemo doći do supstance. Kad vi ovako aljkavo napravite Prijedlog zakona. Prema tome nemojte, lijepo je ovdje što ste se ponovo posuli pepelom po glavi i u javnosti. Nije vam to trebalo. To vam nije trebalo, mogli ste to izbjeći. Mogli ste ga poslati na iduću sjednicu koju imamo popravljeno i do cijele ove sramote vaše i Vladine ne bi došlo. Ali ne možete se braniti I drugi ispravak gospodin zastupnik Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Pa ispravit ću samo jedan netočan navod a to je da Vlada nije učinila ništa. Da, Vlada je učinila nešto. Ali znate što nije učinila? Nije ispunila svoje vlastite planove koliko će zakona donijeti u 4 godine? I obzirom da nije ispunila svoje planove mi te zakone nismo mogli tu usvojiti. E sad ćemo platiti cijenu ubrzanom donošenju zakona na način da ćemo dobiti katastrofalne

Hvala.